**Šeks, Vladimir (HDZ)** Prelazimo na slijedeću točku. - Prijedlog zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, prvo čitanje, Predlagatelj zakona je Vlada. Raspravu su proveli odbori za zakonodavstvo, obrazovanje, znanost i kulturu, razvoj i obnovu. Izvješća ste primili na sjednici. Predlagatelj državni tajnik u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa Želimir Janjić će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. **Janjić, Želimir (HSLS)** Hvala lijepa. Poštovani potpredsjedniče, poštovane zastupnice i zastupnici. Dopustite da kratko samo obrazložim prijedlog ovoga zakona u prvom čitanju. Želim na početku samo naglasiti da se radi o redovitoj proceduri, da smo otvoreni za sve prijedloge koje ćete ovdje izreći u parlamentarnoj raspravi, da ćemo ih razmotriti i ugraditi u drugo čitanje kada budemo pripremali konačan prijedlog ovoga zakona. Dopustite da vas podsjetim, poslije 2000. godine smo posebno intenzivno počeli govoriti o cjeloživotnom učenju kao nečemu što je postalo rekao bih planetarni hit. A kada je riječ o tome onda svakako govorimo i o obrazovanju odraslih kao jednome najvećem segmentu cjeloživotnoga učenja. I svjesni činjenice da zbog mogućnosti zapošljavanja, zbog mogućnosti zadržavanja radnoga mjesta, da zapravo imamo sada takvu situaciju da radno ovisno stanovništvo treba voditi računa da svoje kompetencije uvijek dograđuje, da se prilagođuje novim tehnološkim procesima kako bi moglo zadržati svoje radno mjesto i kako bi moglo računati sa novim kompetencijama. To je razlog zašto smo željeli osnažiti i naše strukovno obrazovanje, ali i ovaj dio cjeloživotnoga učenja odnosno obrazovanja odraslih. Pa da vas podsjetim, Agencija za strukovno obrazovanje osnovana je 2005. godine radi toga što smo ocijenili, a i vi u brojnim raspravama koje smo imali u Hrvatskome saboru, da bismo trebali imati puno jači suport, podršku svim našim ustanovama koje provode programe strukovnoga obrazovanja i da nije bilo dovoljno onih devet savjetnika koliko smo imali u Zavodu za školstvo. Stoga je osnovana Agencija za strukovno obrazovanje 2005. godine, a onda je to osnaženo donošenjem Zakona o strukovnom obrazovanju 2006. godine oko kojega smo se ovdje, da vas podsjetim, visoko usuglasili i taj zakon gotovo jednoglasno donijeli. Veliki broj zastupnika koji sjede u ovom u ovom Visokom domu u ovome sazivu bio je i u prošlome sazivu i raspravljao o ovom zakonu. Druga ustanova koju smo, stručna ustanova koju smo osnovali je Agencija za obrazovanje odraslih. Osnovana je 2006. godine, a godinu dana kasnije osnažena je donošenjem Zakon o obrazovanju odraslih. Ove dvije agencije dakle djeluju tri odnosno četiri godine i kroz ovih nekoliko godina mi smo mogli analizirati kako ovi poslovi teku, odnosno koliko su ti poslovi i poslovi i jedne i druge agencije, obzirom da sada u ovome trenutku ovih nekoliko godina, vjerojatno i ubuduće, da govorimo o obrazovanju odraslih dakle obrazovanju osoba preko 15 godina, uglavnom je riječ o strukovnom obrazovanju. Ove dvije agencije naravno surađuju, ali to puno puta znade malo usporavati sve te procese radi toga što jedna traži mišljenje od druge itd. Iz tih razloga na temelju ovih iskustava do sada mi smo odlučili predložiti Hrvatskome saboru donošenje ovoga zakona kojim bismo zapravo djelatnosti ovih dviju agencija stavili u u okrilje jedne nove agencije radi toga što obavljaju slične poslove i što zapravo trebaju raditi na istim projektima. Neću govoriti koji su sve, vi to jako dobro znadete, ali posljednje o čemu govorimo to su projekti koji su vezani za pretpristupne fondove, za IPA-u, za treću i četvrtu komponentu itd. Iz tih razloga mi predlažemo dakle da se osnuje jedna nova agencija, ali odmah želimo reći da prestankom rada ovih dviju agencija, odnosno osnivanjem nove agencije, da svi radnici koji su zatečeni na svojim mjestima da će se naći u novoj agenciji, a da ćemo prema Zakonu o ustanovama imenovati privremenoga ravnatelja i provesti svu onu potrebnu proceduru da započne s radom ova nova agencija. I dopustite da kažem još nešto. To je naravno sekundarno u svemu ovom, ono sadržajno je puno bitnije, prethodno što sam rekao, ali ovdje možemo računati i na određene uštede. Mi smo ovdje iskazali u onom obrascu procjene financijskog učinka koliko će trebati sredstava za provođenje ovoga zakona, pa smo rekli ne samo da neće trebati sredstava, novih sredstava za provođenje ovoga zakona, nego će čak trebati i nešto malo manje novaca, pa smo ovdje izračunali da je to 430 tisuća kuna i to je ono što možemo izračunati. Međutim, postoji jedan dio koji na takav način ne možemo izračunati, a koji će također biti svojevrsna racionalizacija pa dopustite da vas podsjetim. Radi se o tomu da u provedbi ovih projekata IPA-e da smo mi prihvatili određene obveze Europske komisije pa je u smislu naših kapaciteta da možemo apsorbirati ona sredstva koja su bespovratna i koja su nam na dispoziciji. Konkretno, mi smo sada raspisali u mjesecu rujnu nekoliko natječaja, konkretno tri natječaja, koji su teški oko 16 milijuna eura. Pozvani su naravno provideri u Republici Hrvatskoj i očekujemo naravno da će se ta sredstva moći i povući. Ali od nas kao ministarstva koje je zaduženo za to i od Agencije za strukovno obrazovanje u ovome trenutku traži se da bude ekipirana provedbena jedinica i mi smo prihvatili obveze da je kadrovski do kraja i ekipiramo. Dakle, mi trebamo do konca 2010. godine imati 25 osoba koje će raditi na pripremi i provedbi ovih projekata. Trenutno ih imamo 13 i time poštujemo onu dinamiku koju je zahtijevala Europska komisija. Dakle, trebamo zaposliti još 12. Ako bi situacija ostala ovakva, morali bismo od Vlade Republike Hrvatske tražiti 12 novih osoba koje trebamo zaposliti, za koje trebamo osigurati sredstva. Međutim, spajanjem ovih agencija, osnivanjem jedne agencije i donošenjem, što će biti predviđeno statutom, a onda i drugim aktom, pravilnikom u unutarnjem ustroju te agencije, mi možemo računati da racionalizirajući poslove koje imaju sada jedna i druga agencija u toj novoj agenciji, da zapravo računamo sa tih 12 novih osoba koje će koje će preuzeti ove poslove, a neće biti dodatno opterećenje na državni proračun i zapravo racionalizacija se najvećim dijelom očituje u tom. Neću govoriti o ovim drugim stvarima da kada se nađu na jednome mjestu da ćemo imati manji najam nego što imamo sada na dvije lokacije itd. Evo za uvod. Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, hvala najljepša. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Da. Gospodin Petar Selem, predsjednik Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu. Izvolite. **Selem, Petar (HDZ)** Hvala, gospodine predsjedniče. Gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Naš odbor je na svojoj 21. sjednici razmatrao ovaj Prijedlog zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih kao matično radno tijelo. Kao što je već i rekao gospodin državni tajnik, ovim prijedlogom se žele dvije postojeće agencije čija se djelatnost sada dijelom dopunjuje i poklapa, Agencija za obrazovanje odraslih i agencija za strukovno obrazovanje, ovim se prijedlogom one objedinjuju u novu, jedinstvenu Agenciju za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Prijedlog zakona regulira statusni oblik tj. pripajanje dviju postojećih agencija novoj agenciji, osnovna obilježja nove agencije, prijelazna rješenja među kojima i odredba da nova agencija preuzima i raspoređuje zaposlene u postojećim dvjema agencijama. Prijedlog se obrazlaže programskom sličnosti postojećih agencija, zatim njihovoj čestoj međusobnoj upućenosti na iste i slične zadaće, a posebno i uštedama financijske naravi koje će proizići iz financiranja jedne agencije umjesto dvije postojeće. U raspravi je prijedlog razmotren u kontekstu iskustava u radu postojećih agencija koje su osnovane na području odgoja i obrazovanja. Možda je najveći prijepor u raspravi je bila sugestija strukovne naravi na koju predlagatelj treba odgovoriti prigodom utvrđivanja konačnog prijedloga zakona, a koja glasi: “Treba li se odlučiti za predloženo rješenje ili pak Agenciju za strukovno obrazovanje objediniti sa Agencijom za odgojom i obrazovanje, budući da je strukovno obrazovanje samo jedan posebni oblik srednjeg obrazovanja.“ Naprotiv, Agencija za obrazovanje odraslih dio je jednog područja što ga u Hrvatskoj tek treba razviti u skladu sa europskim iskustvima, a to je područje cjeloživotnog učenja, te bi prema tome trebalo zadržati autonomiju i razviti posebnu agenciju za cjeloživotno obrazovanje. S tim u svezi izraženo je mišljenje da se do takvog rješenja može doći uz prihvaćanje postojećeg prijedloga, budući da prijedlog u statusnom pogledu, ponavljam u statusnom pogledu predlaže pripajanje predloženih agencija nekoj novoj agenciji koja bi se tek imala osnovati. Prema tome, prihvaćanje prijedloga ne isključuje unaprijed ni jedan od u raspravi iznijetih prijedloga, a identitet prijedloga zakona ostaje i dalje održan u svakom od načina rješenja. Dakle, može se nastaviti s radom na postojećoj podlozi sve do utvrđivanja konačnog prijedloga zakona. Iznijete su i stanovite primjedbe i prijedlozi u svezi s drugim pitanjima što ih nameće prijedlog zakona. Među ostalim i načelna primjedba da u svakom slučaju bez obzira na konaćno statusno rješenje treba osnovna pitanja buduće agencije riješiti neposredno, izravno zakonom, a ne u tim pitanjima upućivati na statut što ga agencija tek treba donijeti. Ukazano je i na preglednosti koja proizlazi iz prijedloga da se predloženim zakonom mijenjaju odredbe nekih drugih zakona iz područja odgoja i obrazovanja. Predlagatelji su iznijeti druge primjedbe i prijedlozi koji se tiču budućeg statusa zaposlenih u agenciji kao i nejasnoće oko nekih uvjeta što ih trebaju ispunjavati članovi upravnog odbora agencije. Ukazalo se na potrebu da se zakonom odrede strukture uključujući i gospodarstvo iz kojih će se imenovati članovi upravnog odbora. Predstavnici gospodarskih struktura koji su nazočili sudjelovanju u raspravi istaknuli su da su škole zajedno s njihovim osnivačima odgovorne zbog organiziranja neprimjerenih programa, odnosno zbog nedostatka programa što ih gospodarske i druge djelatnosti očekuju iz sustava strukovnog obrazovanja. Naglašavaju kako gospodarstvo i druge djelatnosti nemaju vremena čekati spore promjene obrazovnog sustava. Nakon provedene rasprave odbor je većinom glasova, 5 za i 3 protiv donio sljedeći zaključak: Odbor predlaže Hrvatskom saboru da prihvati Prijedlog zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, a sve primjedbe i prijedlozi uputit će se predlagatelju radi utvrđivanja konačnog prijedloga zakona. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. Da li žele drugi predstavnici odbora? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba HNS-a, gospodin zastupnik Goran Beus Richembergh. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani gospodine državni tajniče. Ovaj put vam ne nosim dobre vijesti kao što vi nama niste donijeli dobar zakon. Naime, nas je posebno zainteresirala tvrdnja iz obrazloženja da će se ovim zakonom postići racionalizacija i to kadrovska i financijska. Pa kad malo bolje pogledamo, a da bismo zapravo shvatili o čemu je riječ, onda idemo sad malo kronologijom. Ovdje se radi o spajanju dviju agencija. Jedna i to Agencija za strukovno obrazovanje osnovana je uredbom Vlade 2005. godine, pa je onda izmijenjen Zakon o srednjem školstvu. U srpnju 2008. je još donesen i Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, a u veljači ove godine donijet je Zakon o strukovnom obrazovanju. Dakle, to je relevantan zakonski okvir u kojemu djeluje Agencija za strukovno obrazovanje. Druga agencija, Agencija za obrazovanje odraslih osnovana je Uredbom Vlade Republike Hrvatske u svibnju 2006. Već u listopadu 2007. doživjela je bitne promjene kad je iz agencije izdvojen Centar za mobilnost i projekte Europske unije donošenjem Zakona o agenciji za mobilnost i EU projekte, pa je onda Agencija za obrazovanje odraslih praktički ugurana i u Zakon o obrazovanju odraslih u veljači 2007. Dakle, u samo pet godina dvije uredbe i pet zakona pokušavaju regulirati ovo područje i ne uspijevaju. I sada predlagatelj dođe i kaže: pokušat ćemo racionalizirati stvar, a možda ćemo racionalizirati i broj propisa. Time je zapravo priznao da je koncept na temelju kojega je razvijao ove dvije agencije i zakonodavni okvir bio potpuni promašaj. A ako je to već tako dajte da vidimo što je sad predložio, ima li tu sad napretka. Dozvolite mi jednu digresiju. Neki dan je ovdje u Saboru ministar financija kao jedan od važnih argumenata naveo nekakav primjer iz Velike Gorice gdje ravnateljica Pučkog otovrenog učilišta ima pravo na otpremnicu. A zamislite zašto? Zato jer je po struci glumica, a u Pučkom otvorenom učilištu osim ravnateljske dužnosti nema ni jednog sistematiziranog posla na kojega je možete rasporediti nakon što istekne mandat, a sad ovdje imamo situaciju da ćemo imati 3 ravnatelja jedne agencije. Kako? Veli se ovim prijedlogom da će postojati privremeni ravnatelj, moramo imenovati privremenog ravnatelja ove agencije koji će ako Bog da biti dovoljno dobar da bude i stalni, ali da će ravnatelji postojećih dviju agencija ne samo ostati u agenciji nego zadržati ugovore o radu sa svim pripadajućim pravima. To znači da ćemo imati tri čovjeka koji primaju ravnateljsku plaću i tri čovjeka koji imaju ugovorom utvrđenu otpremninu. A kako sad smetaju trojica sa otpremninom? Ne smetaju nikome, a jedna ravnateljica malog pučkog otvorenog učilišta koja je od toga napravila veliku kulturnu ustanovu, ona je sada na Neki dan smo u novinama čitali kako izgledaju ti ugovori. I kako je jedan slučaj u kojemu je izravno Ministarstvo znanosti odgovorno, doveo do toga da se isplaćuje otpremnina u visini od 2 milijuna i 100 tisuća kuna. A mi sad ovdje tri ravnatelja imamo. I onda se kaže bit će racionalizacija. A spajaju se svi zaposleni u jedno. Kako je predlagatelj izračunao uštede za plaće, to nama ovdje iz ovoga nije jednostavno jasno. Nadalje, ova agencija ne ide konceptualno u reformu. Jer čim vi preuzimate sve što ste imali, nekritički, čim ste vi zapravo samo jednim obuhvatom poklopili ono što ste dosad imali niste promijenili ništa. Dakle postavlja se pitanje je li ova formalna racionalizacija da umjesto dvije adrese imate jednu, i to pod egidom da se spajaju oni koji slično djeluju, odnosno kojima se preklapaju ovlaštenja ili se zapravo radi o nečemu što je, dozvolite mi reći, jedna umjetna tvorevina kojoj nema pandana u zemljama Europske unije. Nije dobro što predlagatelj ovo nije oblikovao na način kako su to neke druge zemlje napravile, a mi kao eto pozivamo se na tradiciju, uspješnost, praksu i to ne u elementarnom obrazovanju, nego u cjeloživotnom učenju, gdje smo mi još uvijek tanki, u osnovnom konceptu novog društva znanja. Pogledajte što je država napravila u tzv. projektu opismenjavanja. Od 60 tisuća ljudi koji nisu završili osnovnu školu, koliko je planom bilo predviđeno da se osposobe, država je uspjela manje od 10% ispuniti svoj plan. Samo 5 tisuća ljudi je prošlo kroz postupak osnovne škole. Nadalje. Kako predlagatelj vidi poziciju ovih ljudi na tržištu rada? Što traži realni sektor? Traži brzo osposobljavanje, efikasno osposobljavanje. A s druge strane predlagatelj je stvorio program u kojemu odrasli ljudi koji nisu završili osnovnu školu moraju proći 5 stotina sati nastave. Možemo mi koliko god hoćemo sad govoriti da li je to realan ekvivalent o osmogodišnjoj školi. Ali je činjenica da tako strukturirani program ne prolazi dovoljan broj ljudi, da ostaju najniža najniža moguća pozicionirana radna snaga i da realni sektor to ne prihvaća, jer mu takvi ljudi ne trebaju i da takvih ljudi koji su u stanju onda kroz poseban program završiti osnovnu školu da bi pristupili strukovnome obrazovanju je jako malo. Kaže se, između ostaloga, donošenjem ovoga zakona nova bi agencija imala jasno utvrđenu ulogu. Pitam se da li je to predlagatelj sam sebi uputio kritiku priznajući da dosadašnje agencije nisu imale jasno utvrđenu ulogu. Nakon 5 zakona i dvije uredbe predlagatelj računa da će tek ovim šestim korakom konačno doći u točku gdje bi mogao eventualno biti zadovoljan učinjenim. Kaže predlagatelj da zbog različitih zakonskih okvira kojima se uređuju područja njihovih djelatnosti, pojavljivala su se teškoće u načinima rješavanja potreba korisnika sustava u čijoj su one funkciji i time dovodile do smanjivanja mogućnosti za jedinstveno i cjelovito uređivanje sustava strukovnog strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih. Točno je da su u svezi s djelatnosti sadašnjih agencija korisnici sustava, misli se prije svega ovdje na ustanove, imali određenih poteškoća. Ali ti problemi i poteškoće nisu organizacijske naravi, nego su prije svega proizišli iz kaosa sustava koji sada je zapravo parcijalno razmatrano od samoga Ministarstva znanosti, pa se događa dakle da nam je čitavo srednjoškolsko obrazovanje problematično zbog toga jer nije usklađeno s potrebama poslodavaca. Iz srednje škole nam se masovno ide na burzu, a ne na tržište rada, jer burza nije nužno tržište rada. Jednako tako nama se gube odlikaši iz osnovne škole u srednjoj školi i ne završavaju je. Takvih primjera ima jako puno i to je problem sustava. I onda nam se događa da nam je sve više i više odraslih ljudi u ovome statusu kojim pokušavamo ih obuhvatiti obrazovanjem odraslih, stručnim obrazovanjem, a s druge strane imamo situaciju sa visokom stručnom spremom takvu kakvu imamo. I sa prosjekom i sa postotcima i sa razinom obrazovanosti u društvu. Predlagatelj nadalje ističe da će osnivanjem ove agencije biti stvorena jedinstvena baza podataka koja će služiti lakšem praćenju, unapređivanju sustava te njegovoj međunarodnoj usporedivosti. Dakle nakon što samo u ovoj godini ove dvije agencije potrše 51 milijun dakle bez onih potrošenih milijuna u 2008., 2007., 2006. i 2005. godini, otkad su osnivane, zatim bez uračunatih potrošenih milijuna eura iz projekata CARDS strukovno obrazovanje i CARDS obrazovanje odraslih predlagatelj će sad novoj agenciji dodijeliti nove budžete, nove milijune kuna kako bi ustrojila se nekakva baza podataka za koju mi znademo da je već trebala postojati u Ministarstvu znanosti. Pa ministarstvo već sad ima bazu podataka o svim korisnicima, o svim školama, i osnovnim i srednjim. O svim ustanovama koje se bave. Koji su to podaci koje sad moramo mi posebno plaćati? Obrazloženje zakona da će se ovim zakonom postići nekakva racionalizacija čini nam se nije uvjerljiva. Spajanje strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih je zapravo gotovo izjednačavanje tih dviju kategorija koje su bitno, bitno različite. Hoće li to moći kadrovi, koji su sada u agenciji? Hoće li to moći kadrovi koji nisu primani na javnim natječajima? Državni tajniče zašto ste poništavali natječaje u ovim agencijama, i zašto niste primali ljude nego ste uzimali okolo, preuzimanjem, po babi, po stričevima, hoćete da vam kažem čovjeka iz Velike Gorice koji je zaposlen mimo javnoga natječaja i tko ga je zaposlio, neću jer ćete opet reći da ja imam nešto protiv nekoga osobno. Ja vam govorim načelno, ja govorim ono što znam, otkud dolazi i to su argumenti. Što mi možemo očekivati od ove agencije kada se tako zapošljava i kada se tako ekipirali ono što se sada samo spaja, to je zapravo jedan brak u kojemu su supružnici budući jako nespojivi ali jedni i drugi nešto se baš ne trude za novu vrijednost pa će im trebati izgleda pomoć. Nismo došli do one razine, na žalost, ovim Prijedlogom zakona kojim bi HNS bio zadovoljan i zato na žalost ne možemo podržati ovaj Prijedlog zakona. Zahvaljujem. MIlinković. Izvolite. **Milinković, Stjepan (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Kolega Beus Richembergh je rekao jedan netočan navod da sa ovim Prijedlogom zakona, s čim smo obuhvatili s ovim prijedlogom, ove dvije stvari nije napravljeno ništa. Nije točno, ovaj je Prijedlog zakona je u prvom čitanju i gospodin državni tajnik je jasno rekao da ostaje otvoren za sve daljnje prijedloge prijedloge itd, ali vi se u standardno vašem negativnom pristupu i negiranju svega i svačega uistinu već pokazalo da vi unaprijed znate da to neće ništa. Naravno da će ovaj Zakon unaprijediti i da treba unaprijediti to područje naravno u suradnji sa jedinicama

Kolega Beus nemojte politizirati sa obrazovanje, nije obrazovanje zadužilo to a vi to jeste počeli na samom uvodu. Netočno je što kažete da će ova agencija u jednom momentu imati tri ravnatelja, ne, pročitajte završne i prijelazne odredbe. Ja znam da je vama teško usporedivo to što vaša ravnateljica a to je sasvim nešto drugo ima menadžerski ugovor jer vi unaprijed znadete da ona više neće biti ravnateljica pa joj morate isplatiti menadžerski ugovor jer ju nemate kao diplomiranu glumicu kuda razmjestiti. Ova tri ravnatelja nisu ravnatelja, jedan je privremeni, a ova dva biti će raspoređena na nova radna mjesta, znači neće dobiti niti otpremninu niti imaju menadžerski ugovor, samo da biste istakli to što se događa u Velikoj Gorici ovo ste istakli ovdje, to nije točno. Nemojte javnost obmanjivati ova ustanova je nešto sasvim drugo od onog vašeg Otvorenog učilišta koje je donijelo menadžerski ugovor vašoj ravnateljici. Nemojte to mijenjati.

Poštovani gospodine zastupniče, dopustite da zbog pojašnjenja kažem nekoliko stvari koje ste vi ovdje iznijeli da ne bi netočna informacija otišla u javnost. Dakle, kada ste spomenuli ova tri ravnatelja hvala lijepa gospođi Roksandić da je to ispravila, radi se o sljedećem. Nema niti jedne agencije niti jednoga čelnoga mjesta u agenciji u ovome dijelu koji se odnosi na obrazovanje. Ja ću vam nabrojiti Agencija za obrazovanje odraslih, Agencija za mobilnost i EU programe, Agencija za strukovno obrazovanje, Agencija za odgoj i obrazovanje i nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, dakle pet ih ukupno ima, ne više. Na čelu niti jedne ne nalazi se ravnatelj koji ima pravo na bilo kakav menadžerski ugovor, ovo o čemu vi pričate to može biti u nekom učilištu, nekome Pučkom otvorenom učilištu kojemu država osnivač nije. Zakonom o ustanovama iz 93. godine do tada je država bila osnivač ali je tim Zakonom rečeno da se osnivačka prava prenose na gradove i od tada su gradovi osnivači. Da li u Velikoj Gorici ili u nekome drugome mjestu, da li se grad odlučio dati nekome menadžerski ugovor to je njihova stvar, ali ovo Ministarstvo to nije napravilo niti kod jedne agencije i vaša teza da će se to dogoditi sa ravnateljima koji su bili pa će sada postati jedan na žalost nije takva. Nadalje, kada govorite o projektu opismenjavanja, kako ga u žargonu zovemo, to je projekt za Hrvatsku pismenost i put do poželjne budućnosti od 2003. do 2012. godine taj projekt se provodi. Bilo bi bolje da je više uključeno u taj projekt, to su svi stariji od 15 godina koji nisu završili čitavu osnovnu školu. Vi govorite o 500 sati to nije tako. Ako netko nije završio samo 8. radio, on će provesti 19 tjedana koji ni slučajno 500 sati i završiti taj svoj 8. razred i završiti jedan dio svojega obrazovanja, ako se radi o 2 razreda onda će biti dva puta po 19 sati, to su obrazovna razdoblja. Jedino su 1., 2., 3. i 4. spojeni u jedno pa se to završi za 19 tjedana. Sve ovo drugo moguće je u jednoj godini završiti dva razreda, i to imamo. Ono što posebno veseli imamo puno roma koji su završili školu na taj način, a onda, država im sve plaća a onda a onda imaju pravo i završiti jedan program osposobljavanja za nešto, rukovatelj nekakvim građevinskim strojem u trajanju od 150 sati i to država plaća. Ali ne radi se o 500 sati. Kada govorite o potrebama gospodarstva govorite zapravo o upisnoj politici. Kada bi ovo Ministarstvo sada reklo za upise u srednje škole mi donosimo odluku, ne pitamo više škole, ne pitamo više županije nego mi određujemo upis jer imam uvid gdje šta treba, onda bi sigurno rekli vi centralizirate umjesto da decentralizirate, sada je decentralizirano. Ono što treba jasno reći svatko ima svoj dio odgovornost u upisnoj politici i obrazovanju za potrebe gospodarstva u onoj mikro regiji koja se na njih odnosi, pa tako škola predlaže svojem osnivaču županiji, a županija zna na svojem području koji joj kadrovi trebaju, pa onda daje kredite, daje stipendije surađuje sa gospodarskim subjektima i pita ih što trebaju. A onda kada to usuglase pošalju nama u Ministarstvo i mi na temelju toga donesemo odluku. Dakle, to je put, pitanje je samo koliko u lancu svatko od njih u tom decentraliziranom dijelu prihvaća tu odgovornost. Dakle, o tomu govorimo. Nemojte pokazivati prstom u ministarstvo pa reći vi ste odgovorni za taj dio, svatko je u jednome dijelu odgovoran i taj proces za razliku od prijašnjih vremena malo se bitnije pokrenuo nabolje. Dakle, računajte s time da ćemo vjerojatno ubuduće imati takvu situaciju da će voditi računa itekako o tomu koje kadrove će školovati, da neće krojiti prema zaposlenim profesorima u školama nego doista prema potrebama gospodarstva u toj županiji. Ako se tako postavimo, ako tako budu svi u lancu radili nema potrebe takav pristup mijenjati jer on je decentraliziran. Pa kada pitaju Hrvatsku obrtničku komoru da li ćete se vi protiviti ukoliko ćemo u Istarskoj županiji upisati nekoliko odjela frizera, a znamo da ih ima na Zavodu za zapošljavanje, onda će Hrvatska obrtnička komora, odnosno njihov ceh reći, e vidite mi imamo svoje članove, oni imaju svoje radnje, oni plaćaju državi poreze. Ako ćemo ih fabricirati više onda će neki od njih raditi na crno i biti nelojalna konkurencija onima koji plaćaju sve obaveze. To nije u redu. Pa će se usuglasiti, to navodim kao primjer jer su to učinili i upisali su puno manji broj od onoga što je bilo predloženo. To je pravi postupak. Hvala vam Hvala. Klub SDP-a, gospođa zastupnica Marija Lugarić. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče sa suradnicima na samom početku da kažem klub SDP-a neće podržati donošenje ovog zakona. Smatramo da će ovaj zakon, ako bude usvojen u ovom konceptu u kojem je predložen, nanijeti štetu samom sustavu, više potpore sustavu, a onda posljedično i na sustav školstva, da će stvoriti zakonsku zbrku, da će tražiti novu izmjenu tek donesenih zakona i pravilnika. Kolega Beus je maloprije dosta dobro iznio cijelu tu kronologiju koju ne bih ponavljala, ali ono što je čini mi se i dosta važno donijet će i zbrku u samim nadležnostima unutar sustava. Mi iz SDP-a promatramo raspravu o ovom zakonu kao zapravo prigodu da jednom, a nažalost tek i po prvi puta ovdje raspravimo o tome kako zapravo stvaramo sustav koji mora biti potpora obrazovnom sustavu u smislu obrazovnih institucija, dakle samih škola zbog kojih sve ovo na neki način, nadam se, i radimo. Mi smo dosada i to smo čuli u nekoliko godina, gotovo pomodarski osnivali agencije, a da zapravo nikada nismo raspravili zašto neke agencije osnivamo osnivamo i koje bi trebale biti njihove nadležnosti, odnosno to nismo raspravljali u paketu nego sa godinu dana razmaka. Neke je donosila Vlada uredbom pa smo nakon godinu dana ih, da tako kažem, ozakonjivali u samim zakonima. Za nas u SDP-u je neupitno da neke stručne poslove treba lišiti politike i ove uprave, da tako kažem, i izdvojiti ih iz ministarstva koje mora ostati inspekcijski nadzor i sama uprava da se stručni poslovi moraju obavljati u specijaliziranim agencijama. No međutim, kada smo išli gledati koji su to poslovi koji se obavljaju u samim agencijama vidjeli smo da ne samo da nema preklapanja nego da neke poslove naprosto ne radi nitko, odnosno da agencije u kako su površno nažalost zamišljene i kako smo ih postavili, naprosto ne mogu udovoljavati zahtjevima vremena, a onda s druge strane i samog sustava. Primjerice, a u odnosu na ove agencije, uzmite sustav srednjeg školstva, srednjeg strukovnog školstva. Dio programa koji se odrađuje u srednjim strukovnim školama je opće obrazovanje i ono je, da tako kažem, podupirano od Agencije za odgoj i obrazovanje koja se bavi samo općim obrazovanjem. Drugi dio koji se odnosi na strukovno obrazovanje se podupire iz Agencije za strukovno obrazovanje. Ako i možemo kao argument prihvatiti da se u ovom dijelu spajanja obrazovanja odraslih i strukovnog obrazovanja u jednom dijelu to preklapa, iako je to površno deduciranje obrazovanja odraslih na samo strukovno obrazovanje, o tome ću reći nešto i kasnije, onda nam se čini da je valjaniji argument, obzirom na veći broj i institucija i korisnika, obuhvatiti srednje školstvo u jednoj agenciji, srednje strukovno školstvo. Jer ako je problem ovim davateljima usluga, da tako kažem, u obrazovanju odraslih komunicirati sa 2 agencije, odnosno njima problem komunicirati, onda je puno veći problem to komunicirati sa srednjim školama. Dakle, taj argument u ovom smislu preklapanja nadležnosti čini mi se da nije da nije zapravo valjan, odnosno da postoji ovaj drugi koji je bitno od njega jači. Ono što mi u SDP-u smatramo je da je vodeći se čistom tom imanentnom logikom zapravo spajanja, ako uopće nešto i trebamo spajati, trebamo spojiti Agenciju za odgoj i obrazovanje s ovom Agencijom za strukovno obrazovanje, a ovu Agenciju za obrazovanje odraslih konačno postaviti onako kako ona treba i ono što ona treba biti, a to je Agencija za cjeloživotno učenje. da se vratim na ono što sam maloprije govorila oko obrazovanja odraslih i njegovog reduciranja na strukovno obrazovanje. Činjenica jest da oko 70 do 80% svih programa obrazovanja odraslih čine strukovni programi. Naprosto to ne može biti dobar razlog za spajanje ovih agencija jer naprosto korisnička struktura, da korisnika tih dviju agencija, metodologija rada, ciljevi naprosto koji su definirani u strategiji obrazovanja odraslih se zapravo na neki način ovim prijedlogom i ovakvim reduciranjem suzbijaju, odnosno od njih se djelomično odustaje. To da odustajemo od programa, to nije neka novina i strategija ove Vlade, ali ovdje moramo naprosto jednom reći dosta, idemo vidjeti što zaista trebamo napraviti. U Europi postoji nešto, u Europskoj uniji program koji se zove "Integrated lifelong learning program" koji kod nas nema adekvatnu varijantu i u situaciji nesigurnog tržišta 21. stoljeća kada nijednom našem građaninu i radniku ne možemo jamčiti sigurnost radnog mjesta ono što mu država mora omogućiti, a to je da jamčimo sigurnost zaposlenja. Sigurnost zaposlenja možemo našim građanima jamčiti na način da u onoj situaciji kada njihove struke postaju ili nepotrebne ili zastarjele na tržištu rada, im omogućimo brze dokvalifikacije, brza doškolovanja pa čak i promjene zanimanja. I to se radi u procesu prvenstveno cjeloživotnog učenja gdje će biti više nadogradnje, a manje ovih komplentih, da tako kažem, mijenjanja struka. Mislim da je bilo rečeno već u izvješću odbora, gospodarstvo zaista nema vremena čekati desetljeća da završimo obrazovne reforme. Sad umjesto postavljanja tog fleksibilnog sustava cjeloživotnog učenja gdje moramo imati agenciju koja bi radila akreditaciju programa cjeloživotnog učenja, mi smo prvo cjeloživotno učenje reducirali na obrazovanje odraslih, a spajanjem s ovom agencijom ćemo ga zapravo gotovo pa i dokinut. Poznati su podaci da u Skandinaviji koja se diči dobrim i gospodarskim i obrazovnim rezultatima, ali i standardom stanovništva, jer su to sve međuzavisne stvari, gotovo svakom trenutku svakoga dana 20-ak posto radnika sudjeluje u nekom obliku cjeloživotnog učenja. To ne moraju biti strogo formalni oblici. To su vrlo često informalni oblici obrazovanja, za razliku kod nas u Hrvatskoj gdje su takvi oblici obrazovanja radnika, naprosto ne postoje. Negdje sam pročitala podatak jedva jedan u tri godine nekako koliko toliko sudjeluje u nekakvom minimalnom programu obrazovanja. Stoga mi smatramo da je rasprava o ovom zakonu prigoda da prvenstveno ispravimo krivo postavljeni sustav cjeloživotnog učenja koje smo ponavljam, krivo reducirali na obrazovanje odraslih. Neki od nas koji su bili u prošlom mandatu o tome su na taj način govorili kada smo donosili Zakon o obrazovanju odraslih, ali tada naprosto za takve stavove nije bilo sluha. vam moram priznati da čitajući obrazloženje zakona u raspravi na odboru, pa i sada slušajući uvodno izlaganje predlagatelja, još uvijek nisam uspjela shvatiti zašto mi te agencije zapravo spajamo? Koji je to pravi razlog? Mi čak niti lingvistički obrazovanje odraslih i strukovnih ne možemo podvesti pod ovaj pojam, pa će i naziv agencije biti djelomice nezgrapan. No međutim mi nećemo ostvariti ni uštede, nego možda ove u budućnosti što nećete morati zapošljavati nove djelatnike i imati problema sa Vladom da li dozvolit zapošljavanje novih djelatnika. Jer zakonom i ovim prijedlogom je predviđeno da se svi djelatnici obje postojeće agencije preuzmu u novu agenciju, što znači da nema smanjenja broja zaposlenih. Agencije nije moguće smjestiti u jedan zajednički prostor, što znači da će kao dijelovi jedne cjeline koja treba biti u budućnosti, ostati i dalje u iznajmljenim prostorima, što znači da nema niti smanjenja troškova najma prostora. U Agenciji za obrazovanje za odraslih trenutno imamo vd. ravnatelja, nemamo ni zamjenika, ni pomoćnika. Već je bilo ovdje rečeno oni će ostati na svojim mjestima i na svojim plaćama kao i do sada. Dakle, nema niti racionalizacije troškova toga rukovodećeg kadra. Prema tome, osobno niti ja niti kolege iz SDP-a, neki će govoriti o tome u detaljima više u svojim pojedinačnim raspravama, naprosto ne vidimo niti jednog racionalnog razloga, zašto bi se upravo ove dvije agencije trebale spajati i zašto spajanje uopćenito kao takvo. Mi se bojimo u SDP-u da ćemo doći za godinu dana ili za dvije godine iz Vlade s nekim opet prijedlogom da spajamo sada neke opet duge dvije, tri ili pet agencija ili osnujemo neku novu, jer naprosto iz razloga što ono što se hvalilo kao postignuće ministarstva, da smo napravili agencije, da sada imamo obavljanje stručnih poslova van ministarstva, sada o tome na neki način odustajemo. Iako je ovdje od strane predlagatelja izražena spremnost da se zakon popravi do drugog čitanja, mi iz SDP-a ga smatramo teško popravljivim, jer naprosto koncepcijski je pogrešno postavljen. Ako se prihvate ove primjedbe koje su do sada bile izrečene u raspravi, to naprosto više neće biti ovaj zakon. I iz toga razloga što je zakon koncepcijski loš, što ne donosi racionalizaciju i na koncu konca ne nudi niti jedan valjani argument zašto upravo spajamo nešto što je vrlo teško spojivo, što smo vrlo gorljivo zagovarali zagovarali prije samo dvije ili tri godine. Iz razloga što se ne zna ni što se hoće, čini mi se u obrazovnom sustavu, ni što se neće, ni kamo idemo, ni gdje smo, mi nećemo podržati ovaj zakon. A želimo zapravo u ovom kontekstu upozoriti i iskoristiti prigodu u ovoj raspravi, reći da je Vlada donijela dokument koji se zove Strategija razvoja obrazovnog sustava 2005. 2010. godina, gdje su definirani neki ciljevi. Kako dani prolaze i 2010. godina dolazi sve bliže i bliže tako mi se čini sve više i više stvari iz strategije odustajemo na neki način od njih. I nove najave koje su došle o produljenju trajanja obveznog obrazovanja u smislu produljenja trajanja općeg obrazovanja, idu suprotno i tim strategijama i nekim raspravama koje smo imali prije. I mislim da bi bilo dobro, odnosno bolje držati se loše strategije, nego odluke donositi stihijski, a ovo je jedan klasičan primjer takve odluke, kakve smo i do sada imali puno previše iz područja obrazovanja. Dakle, ajmo radije voziti po nečemu što je zacrtano koliko god je loše bilo, nego voziti ni po kakvoj traci, jer mi sada naprosto, ja se bojim, radimo nešto što popraviti nećemo moći, a za godinu, dvije ili tri ćemo opet doći sa nekakvim promjenama koje će jednako loše biti argumentirani i koji jednako loše neće imati svoju niti svrhovitost, a onda neće donijeti poboljšanje u sam obrazovni sustav. Zahvaljujem. Hvala. Jedan ispravak gospodin zastupnik Anton Mance. Izvolite. **Mance, Anton (HDZ)** Poštovani gospodine potpredsjedniče, predstavnici ministarstva. Pa ispravio, kolegica je jako puno navela tu netočnih navoda. Kao da će doći do zbrke, da se gube ciljevi obrazovanje odraslih, da ne možemo spojiti obrazovanje odraslih, strukovno obrazovanje, da je koncepcijski pogrešan. Siguran sam da nije i na odboru na kojem smo raspravljali o regionalnom razvoju, zaključili smo, a vidim da je to i u ovom drugom Odboru za rad i socijalno partnerstvo, dakle dobiva se time. Ja osobno podržavam i smatram da je koncepcijski dobro. Smatram da poznajem sustav i ljudi koji su radili da poznaju sustav obrazovanje. Jer ako odijelite gimnazije, mi smo tek nedugo dobili nešto u strukovnom obrazovanju. Strukovne škole su kod nas bile potpuno zapostavljene, tim zakonom su dobile, a ovim povezivanjem dobit ćemo upravo što i drugi ovdje primjećuju. Da li tržište rada i obrazovanje odgovara ili treba? Kada se to spoji ova jedna i druga agencija, mislim da će se time dobiti pregled. Samo u jednom dijelu bi možda za cjeloživotno obrazovanje, možda ne spada ovdje ovako napisano, ali da ćemo dobiti i tvrdim vam da koncepcijski potpuno odgovara i da niste uopće u pravu tu. uopće u pravu tu. Krivo govorite čisto politikantski kako kolega prije vas. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Dakle, želim jasno reći da smo osnovali Agenciju za strukovno obrazovanje koja se etablirala kao jedna moćna ustanova i u sustavu možete pitati bilo koju srednju školu, možete pitati bilo koje pučko otvoreno učilište kolika im je podrška Agencija Agencija za strukovno obrazovanje. Agencija koja iza sebe ima brojne odrađene poslove, neću govoriti o ovima koji su okrenuti prema Europskoj uniji, nego samo da kažem o ovima koji se odnose isključivo na nas. Dakle, imenovano Vijeće za strukovno obrazovanje, tako je sustav znači postavljen kao jedno strateško tijelo koje će promišljati sustav i zapravo ga čuvati fleksibilnim i dorađivati, odgovarati na potrebe gospodarstva. Nadalje, dakle to je nešto što imate na našem web-u na web-u Agencije za strukovno obrazovanje. Nadalje, imate sektorska vijeća. I isto tako posve je jasno transparentno sa vrlo jasnom strukturom koju smo definirali u zakonu skupa s vama ovdje u Hrvatskom saboru. Dakle, čija će zadaća između ostalog biti doći do strukovnih kurikuluma itd. poslovi na kojima se intenzivno radi, onako kako smo zacrtali. Dakle, jedna ustanova kojom se doista možemo pohvaliti. Ne morate vjerovati ovom u što državni tajnik kaže, ali možete bilo koju školu pitati kakva je podrška sustavu strukovnog obrazovanja koji 75% čitavog sustava srednjega obrazovanja sada, a kakva je bila prije 10 godina? Dakle, to je ono što vrlo jasno moramo reći. Drugo, kada je riječ o Agenciji za obrazovanje odraslih ja ću vas podsjetiti, Vlada Republike Hrvatske je 2004. godine imenovala Vijeće za obrazovanje odraslih. Dakle, ne Ministarstvo obrazovanja i športa, Vlada Republike Hrvatske je i nazvala ga Vijeće za obrazovanje odraslih. To Vijeće za obrazovanje odraslih u čijem sastavu je najveći dio osoba iz Nacionalnog vijeća za konkurentnost. Dakle, oni su donijeli Strategiju strukovnog obrazovanja. U toj strategiji su rekli da će se donijeti zakon. Oprostite, Oprostite, krivo sam rekao, strategiju obrazovanja odraslih, ne strukovnog i tamo je rečeno da će se donijeti Zakon o obrazovanju odraslih. Taj zakon je i donesen. Dakle, nije se u onome terminološkome dijelu od 2004. godine do dana današnjega nije se mijenjalo ništa. I tada se govorilo naravno o cjeloživotnom učenju pa sa pa sa provajderima kad se razgovaralo došlo se do te ocjene da kod nas, naša realnog je zapravo da najveći dio cjeloživotnoga učenja zapravo sa nalazi u dijelu obrazovanja odraslih. Mi priželjkujemo da to ne bude kao što ste u svojoj raspravi rekli 80% su to strukovni programi. Bilo bi sjajno da je netko silno zainteresiran pa da želi da želi proći nekakav program usavršavanja u nekome dijelu što nije strukovno obrazovanje pa reći recimo mene zanima da li na filozofskom fakultetu negdje mogu usavršiti jedan dio koji me posebno zanima, koji se odnosi recimo na stari Rim. Mi toga u ovom trenutku nažalost nemamo, takvo vrijeme priželjkujemo hvala Bogu, ali u ovom trenutku to nemamo. Ovo naravno je prvo čitanje, ovo je široka rasprava pa možemo započeti sa obrazovanjem odraslih a završiti sa produljenjem obveznog obrazovanja itd., dakle sve je to poslovnikom naravno dopušteno. Ali hoću reći da smo u situaciji da izgrađujemo taj sustav i ja sam stoga morao spomenuti strukovno obrazovanje gdje je taj posao doista izuzetno dobro ide da se ne bi stekao dojam da mi sada ovim idemo tobože nešto dokinuti. Hvala lijepa.

Hvala. Gospodine potpredsjedniče, državni tajniče, suradnici, ravnatelju Agencije za strukovno obrazovanje, kolegice i kolege. Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice razmotrio je prijedlog ovog zakona i na samom početku reći ću da ćemo podržati podržati prijedlog ovoga zakona. A zašto? Nekolicina nas upravo u klubu HDZ-a je ljudi iz prakse, iz strukovnog obrazovanja, evo i kolega Mance, kolega Šima Đurđević, kolegica Suzana Bilić-Vardić, dakle svi ljudi koji smo došli iz prakse i zamislite upravo iz strukovnog obrazovanja koji smo zaista svojim iskustvom možemo svjedočiti što se to događalo unazad ja bih rekla evo iz osobnog iskustva gotovo tridesetak godina ovog obrazovanja. I kada je evo osnovana ova Agencija za strukovno obrazovanje pa i Agencija za obrazovanje odraslih a gotovo svi koji smo radili u strukovnom obrazovanju morali smo biti vezani i za obrazovanje odraslih jer to je zaista povezano u praksi bili smo veseli što napokon imamo jednu agenciju koja je davala podršku Ministarstvu obrazovanja da bi došlo do reforme strukovnog obrazovanja. Upravo u cilju razvoja sustava obrazovanja i reforme poduzet je čitav niz aktivnosti i tu moramo biti jasni i moramo svjedočiti svi u ovoj Sabornici da su doneseni u posljednjih pet, šest godina zakoni koji uvode novine u obrazovanje, poglavito u područje područje cjeloživotnog učenja i strukovnog obrazovanja. Doneseni su i strateški dokumenti na koje moram podsjetiti da je to plan razvoja sustava odgoja i obrazovanja od 2005. do 2010. i da su upravo tu ucrtani temelji osnivanja i agencije a i reforme Sam državni tajnik je rekao da više od 75% učenica i učenika uglavnom ide i obrazuje se u području strukovnog obrazovanja. Dakle, upravo njima treba posvetiti pažnju a ja ću vam tvrditi da unazad tridesetak godina o njima se najmanje vodila briga. Najlakše je bilo donijeli programe iz gimnazijskih ili opće obrazovnih predmeta a struka je nažalost uvijek bila na posljednjem mjestu. Jedan od važnih ciljeva već ove spomenute Uredbe za obrazovanje odraslih od strane državnog tajnika koje je donesena 2004. je bila priprema za zanimanje i profesionalno poticanje mladih. Osim donošenja Zakona o strukovnom obrazovanju u siječnju 2005. Vlada je osnivanjem Agencije za strukovno obrazovanje prihvatila vrlo tešku i ne tako jednostavnu zadaću razvoja strukovnog obrazovanja. Osnovna zadaća ove agencije za koju ja ovdje, ravnatelj je ovdje, ističem svaku pohvalu jer je učinila prve velike korake u reformi obrazovanja i uključila sve socijalne partnere, sve partnere koji su važni za razvoj strukovnog obrazovanja i Hrvatsku udrugu poslodavaca, i Hrvatsku gospodarsku komoru, i Hrvatsku obrtničku komoru, i Hrvatski zavod za zapošljavanje. Dakle, svi oni su bili uključeni u stvaranje i novih programa i prijedloga koje je agencija donosila. A što je agencija radila i radi? Prije svega, brinula je o usavršavanju nastavnika strukovnog obrazovanja, definirala je nacionalni klasifikacijski okvir, izradila je programe i izrađuje još uvijek. To je dugotrajan postupak i nije ga jednostavno završiti. Koje to programe? Koji su prije svega omogućili postizanje potrebnih učeničkih kompetencija za potrebe tržišta rada i visokoškolskih ustanova te nacionalnog i regionalnog razvoja. Agencija je koristila jedinice lokalne samouprave, regionalnu prije svega praksu, institucije koje su rekle nama treba to i to. Teško je to dragi kolege postići jer kod planiranja upisa u strukovne škole su interesi veliki i pojedinaca i roditelja, a normalno je da tržište u ovakvim uvjetima u kojima danas radi mora tražiti određene kadrove i da onda obrazovne institucije moraju biti fleksibilne i tako se ponašati prema tržištu rada. Obrazovanje uvijek ne može i ne smije biti prefleksibilno, jer bi onda nastao nered u sustavu. Što je učinila agencija? Provela je na početku, što je izuzetno dobro, do sada smo uglavnom imali sporadično to, ali je agencija počela provoditi analizu tržišta rada čiji je rezultat bio odmah vidljiv, smanjenje broja strukovnih zanimanja. Osnovala je sektorska vijeća za strukovne sektore koji su izradili prijedloge strukovnih zanimanja. Samo ću malo spomenuti da je učinila i veliki iskorak u tome što je u sklopu CARDS programa za 2,68 milijuna eura unaprijedila strukovno školstvo. U 14 strukovnih škola u Hrvatskoj otvorila je centre nove tehnologije. Ja znam za jedan takav u Tehničkoj školi u Sisku koji nije samo za tu školu, nego su obuhvaćena sva zanimanja iz cijele Sisačko-moslavačke županije koja idu na praksu u taj Centar za nove tehnologije, ali ne samo redovni programi, redovni učenici, nego i oni koji se obrazuju, odrasli koji se obrazuju za potrebe gospodarstva. Dakle, i oni su tu uključeni. Započela je suradnju s partnerima za izradu programa usmjerenih na stjecanje, već sam govorila, stručnih kompetencija prema ispitanim zahtjevima tržišta rada. Cjelovito učenje podrazumijeva danas stjecanje znanja i kompetencija, kolegica Lugarić je to dobro govorila, prema životnim i profesionalnim potrebama jednako važnima u svim vrstama učenja, učenja, i formalno i neformalno i iformalno. Agencija ova za strukovno obrazovanje prepoznala je takve oblike i upravo njih unijela u programe i mogu reći da upravo je započela i stvorila dobre preduvjete ne samo za redovan sustav strukovnog obrazovanja nego i za ono što zovemo obrazovanje odraslih. Slične stvari radi i Agencija za obrazovanje odraslih. Dakle, ove dvije agencije radile su odvojene, a iz ovog izlaganja možemo vidjeti da se u svojim djelatnostima one preklapaju. Kako su zadaće ovih agencija slične dobro bi bilo da se one i ujedine u jednu instituciju. Zato ćemo prihvatiti ovaj prijedlog uz napomenu da molimo, a to su tehničke napomene, da se bolje definiraju one podružnice koje se inače definiraju u prijedlogu zakona u članku 7. što znači podružnice, znači li to da će buduća agencija osnivati veliki broj podružnica gdje kome padne na pamet? Mislimo da bi to trebalo definirati bolje zakonom što su to podružnice. isto tako mislimo da bi trebalo definirati zakonom članove upravnog vijeća ove agencije i da bi u njih trebalo svakako uključiti i članove koji će dolaziti iz Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske obrtničke komore, ministarstva i agencije, jer jedino na taj način bi po nama mogli zadovoljiti sve ove partnere koji u budućoj agenciji i u ove dosadašnje dvije imaju svoj interes prije svega prema Evo, mi ćemo podržati ovaj zakon u prvom čitanju uz ove prijedloge koje smo dali za promjenu članaka. Hvala. Hvala. Dvije obavijesti. Sjednica Odbora za pomorstvo, promet i veze održat će se danas u 13,30 u dvorani "Janko Drašković", dvorana 202. Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost sjednicu zakazanu za danas u 13,30 pomiče za četvrtak 1. listopada u 10 sati u dvorani "Josipa Jelačića". Sad idemo na pojedinačnu raspravu. Gospodin zastupnik Boris Kunst. Izvolite. Hvala lijepa, poštovani predsjedniče. Tajniče sa suradnicima, kolege zastupnici. U svakom slučaju da svaka ušteda, racionalizacija je za podržati i pohvaliti. Mislim da u tom smislu to nije upitno, jer mi možemo politizirat ovdje da li treba spajat ili rastavljat te agencije, ali mislim da bi bilo važnije ovdje razgovarati o samom sadržaju i ulozi tih agencija i da je to ono u principu i zašto ta agencija i hoće opravdat svoj cilj. Zbog toga, po meni, je vrlo važno da nova upravljačka struktura koja će bit na čelu te agencije stvarno bude toliko dobro kvalificirana da sve one nedostatke i probleme strukovnog obrazovanja, za koje ja znam reći da već i vrapci na krovovima ponavljaju, pokuša riješiti i da se na tom području učini određeni napredak. A gdje su problemi? Pa problemi su sigurno i to mislim da svi znademo, da ja ništa novo ovdje neću otkriti i onda je samo pitanje zašto se to toliko možda i sporo rješava i zašto se prije i brže to ne rješava. Problem je prvi usklađenost sustava strukovnog obrazovanja sa potrebama tržišta rada. To je jedan od velikih problema i na tom području tržišta rada očito i u tom usklađenju sa sustavom obrazovanja vlada jedno rasulo. Očito da nitko ne detektira, da nitko ne prati koje su to stvarne potrebe, koja su to zanimanja deficitarna danas u Hrvatskoj gdje treba više ulagat i kako sačuvat takva zanimanja da ona ostanu u Hrvatskoj. Pojedini poslodavci vrište kako im nedostaje kvalificirane radne snage, kako bi trebalo radnu snagu uvoziti izvana u Hrvatsku i na taj način jednostavno kompenzirati ono što mi nemamo. No, mi smo svjesni da i sada uvozimo dio radne snage, uvozimo jedan dio kontrolirano radne snage za koje oni dobivaju dozvole za rad, a jedan dio je nekontroliran koji u principu nestaju na sivom tržištu rada što je jedan problem koji mi znamo, ali nažalost dosta pred tim problemom zatvaramo oči. Mi isto tako znamo koja su nam to deficitarna zanimanja. Znamo da su to zidari, da su to konobari, da su to poštari, da su to krovopokrivači, da su to slastičari i tako bih ja još mogao nabrojati desetke takvih zanimanja koji su evidentirani da su deficitarni u Hrvatskoj. Znači ovo nisam ja izmislio nego je netko to detektirao. Isto tako, da se iz godine u godinu smanjuje broj obrtnika, a što je najbolji pokazatelj kada pogledate u Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje pa onda vidite da na primjer od 2005. godine kada je Vlada osnovala Agenciju za strukovno obrazovanje je obrtnika bilo negdje prijavljeno 83749 onih koji su plaćali doprinose, znači najkvalificiraniji podatak, a da ih je danas na žalost negdje, da je ta brojka spuštena na 79000. E sad postavljamo pitanje zašto? Ako s jedne, s druge strane detektiramo da imamo deficitarna zanimanja. Još veći problem je u poljoprivredi. poljoprivredi je još gorja situacija. 2005. godine imali smo 46726 poljoprivrednika, a krajem ove, prošle godine 2008. ostalo ih je svega 39824 poljoprivrednika. 39824 poljoprivrednika. Kad kažem poljoprivrednika onda tu i mislim na zanimanja koja su vezana, koja su Hrvatska zbog buduće generacije nema pravo na izumiranje pojedinih zanimanja u struci ili obrtu i to još najgore uz sve veću nezaposlenost u Hrvatskoj. Zato jer po meni pojedini odgovorni pojedinci nisu dobro ili dovoljno nisu učinili da bi motivirali i obrazovali pojedine ljude za određene deficitarne struke. Drugi problem koji je isto tako jasan i detektiran i nikakvih tu problema nema da ga mi ne znamo. To je nedovoljno ulaganje u razvoj ljudskih resursa, posebno od pojedinih tvrtki koje bi se trebale više uključiti u stipendiranje i dodatno motivirati obrazovanje deficitarnih zanimanja i tako direktno doprinijeti rasterećenju nezaposlenosti umjesto što grakću kako treba uvesti radnu snagu, uvesti stranu radnu snagu u Hrvatsku. Tu bi sigurno morala imati veću ulogu i Obrtnička komora. Ja znam da se ona angažira djelomice, ali mislim da bi ona trebala itekako biti jedno tijelo koje bi upozoravalo i javno ako treba kritiziralo ono što nije učinjeno. Zatim, isto tako Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa trebalo bi sigurno po meni više učiniti na osposobljavanju nastavnika za strukovne predmete. Ako znademo da je to jedan od velikih problema strukovnog obrazovanja jer se godinama sluša vapaj sustava obrazovanja kako je upravo obrazovanje strukovnih nastavnika neadekvatno i ne postoji standard zanimanja nastavnika što ima za posljedicu nedovoljna kompetencija za rad u nastavi i nestandardiziranost visoko obrazovnih programa u kojima većina nastavnika stječe kvalifikaciju za rad u nastavi. Znači, trebalo bi vidjeti i što radi Hrvatski zavod za zapošljavanje. Ako nam se tamo sve više taloži ljudi bez posla, a imamo određena zanimanja koja su nam deficitarna zašto Zavod za zapošljavanje te ljude prekvalifikacijama, dokvalifikacijama isto tako dodatno ne obrazuje za ova deficitarna zanimanja i zašto tu u principu možda više i sa lokalnim zajednicama nije u kontaktu da vidi koje su to potrebe i kako smanjiti broj nezaposlenih na tom Zavodu za zapošljavanje, a znači ljude uputiti na ona zanimanja koja su zapošljiva na tržištu rada. Mislim da je dobro i tajnik rekao nema izgovora u svakom slučaju da nema sredstava. Sredstava ima dovoljno. Sredstva su ovih godina bila iz tog CARDS projekta, sredstva su sada iz predpristopnog programa IPA-e. Sredstva ima, znači samo treba vidjeti da li se ta sredstva kvalitetno koriste, da li su ona iskorištena upravo za ove programe i ove ciljeve za koje u principu te agencije bi trebale ili ta agencija bi trebala postajati. I na koji način motivirati, nagrađivati đake za zanimanja koja nam nedostaju. Mislim da je to vrlo važno, jer onda u principu sigurno bi imali i daleko manje rashode i državnog proračuan za pojedine socijalne potrebe, jer bi normalno imali manje socijalnih problema. Što se tiče te nove agencije ja od nje puno očekujem i vidim da je očekuje dosta veliki posao ako će raditi u duhu svog a posebno će se morati sigurno pozabaviti područjem cjeloživotnog učenja što je ovdje bilo isto tako spomenuto, jer bez čega nema sigurno kvalitetnog razvoja ovog društva. Hvala vam Hvala. Gospodin zastupnik Daniel Mondekar. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene kolegice i kolege zastupnici, državni tajniče sa suradnicima. Mi živimo i radimo u našoj državi Republici Hrvatskoj koja se nalazi pred vratima Europske unije i ovdje barem u Saboru što se tiče politike mi se svime time ponosimo da će Hrvatska ako Bog da za par godina biti punopravna članica. Ali kada pričamo o obrazovanju onda riječi i djela se zaista tu bitno, bitno razlikuju pogotovo kad pričamo o hrvatskom obrazovanju u kontekstu i europskog obrazovanja. Dakle, pred vratima Europske unije smo, Republika Hrvatska nema još uvijek pravilni sustav cjeloživotnog obrazovanja. Mi se nalazimo pred vratima Europske unije, a nemamo uopće sustav priznavanja neformalnog i informalnog obrazovanja. Mi se također izgleda nalazimo u jednoj situaciji u kojima se ne razumije baš pravilno pojam obrazovanja odraslih, ali i pojam strukovnog obrazovanja, te nema jedinstvenih, dakle ponovit ću jedinstvenih istraživanja o potrebama tržišta rada koja onda prati iza toga pravilno mjerenje i definiranje ishoda učenja. E sad ovako. To je ono što mi nemamo, a trebamo imati, a slijede nam određene obveze sa članstvom u Europskoj uniji. Ja neću nabrajati sve te obveze, ali dovoljno je reći da mi moramo drastično smanjiti broj učenika koji pod navodnicima ispadaju iz obrazovanja, a da nisu dobili kvalifikaciju. Ali u postocima mi ćemo morati u narednih deset godina imati 12 i pol posto stanovništva u procesu cjeloživotnog učenja. E sada, ovaj zakon nimalo ne pomaže da se to postigne. Ovaj zakon još samo dodatno produbljuje problem u kojem se naše obrazovanje nalazi. Ja ću to vrlo rado i sada reći. Dakle mi govorimo o spajanju, još bolje reći, zaista stapanju dviju agencija jer obrazovanje odraslih naprosto se stapa u strukovno obrazovanje. Kardinalna greška. To je zaista kardinalna greška. Dvije agencije. Prva je Agencija za obrazovanje odraslih. Prije dvije godine ovdje je stajao Dragan Primorac i rekao nam je da je najbolji primjer da Hrvatska spremi društvo znanja drastično povećanje proračuna za tu agenciju. Ono što je nama zaboravio reći da je ta agencija u jesen 2007. sa pet ljudi narasla na preko 30, a sada sa ovim ugovorima o djelu i što još sve uz agenciju ima gotovo 50 ljudi, po različitim vrstama ugovora su vezani uz tu agenciju. Također nam je zaboravio reći da je u godinu dana, kolegice i kolege, ta agencija promijenila pet ravnatelja. Malo više od godinu dana. Imala jedan jedini CARDS projekt, imao sam tu čast da sam bio upoznat s tim projektom od početka do kraja, pratio sam taj projekt. Inače, čisto da znate, neozbiljnost provođenja od strane agencije bila je tolika da se jedinica za provedbu projekta tri puta promijenila, u potpunosti cijela. Ono, barem oni ljudi koje je dala agencija da sudjeluju na provođenju tog CARDS projekta. Tri jedinice za provedbu projekta su se promijenile. Te od velikih ono akcija i djela imamo tjedan obrazovanja odraslih. Agencija se doslovce svela, ako je netko od vas pratio njezin rad, na to da je bio servis pučkim, bila servis pučkim otvorenim učilištima za kratke programe osposobljavanja čime je izašla pak druga greška po kojoj se valjda počelo smatrati da je obrazovanje odraslih zapravo obrazovanje ljudi bez kvalifikacija ili s potrebom opismenjavanja. Ajde mi recite, šta je ta agencija, ili još bolje šta će nova agencija dati visoko obrazovanoj osobi koja želi se dalje obrazovati i ići u sustav obrazovanja odraslih? Ništa. Nije ni tad mogla dati, neće dati niti sad. Ali doduše ono što je uspješna agencija bila, bila je i primjer političkog kadroviranja koje je zapravo na kraju krajeva i dovelo do toga da je ova agencija krajnje nefunkcionalna. Druga Agencija za strukovno obrazovanje je velikim dijelom suprotnost ove. Iako je i ona bila opterećena politikom, ipak je daleko uspješnija agencija. Ali greška koja pak sad tu postoji, a koju smo već čuli danas jedanput u Saboru, je da je strukovno obrazovanje dio srednjeg školstva. Ne, strukovno obrazovanje nije nužno dio srednjeg školstva i to je golemi problem. Taj problem i to razmišljanje doveo je do kaosa u programima stručnog usavršavanja i do kaosa na tržištu rada, a još ni jedna od tih agencija nije se pobrinula da usustavi, da napravi zaista normalan sustav kakvi programi postoje, kako se …/Govornik se Spajanje, odnosno stapanje ovih dviju agencija otvara određena i pitanja. Prvo, što se tiče zakona. Zakon je zaista izuzetno preopćenit. To je zaista preopćenit zakon. Ako hoćete otvorite ga, nađite djelatnosti nove agencije, strukovno obrazovanje se spominje preko 20 puta, obrazovanje odraslih dva puta. Toliko o novoj agenciji. Zaista od tud i proizlazi da će obrazovanje odraslih doslovce biti svedeno na dio strukovnog obrazovanja što je katastrofalno loše za Republiku Hrvatsku. Mi to ne smijemo dozvoliti. Obrazovanje odraslih nije vezano samo za strukovno obrazovanje, a strukovno obrazovanje nije srednjoškolsko samo obrazovanje. I očito taj problem valjda nitko ne želi priznati i riješiti. Druga stvar, EU projekti. Uvaženi državni tajniče, ja se malo time bavim. Agencija kada bi nategli kriterije, barem AO, kada bi nategli kriterije nema 12 ljudi koji taj posao mogu raditi, možda pet ima. Druga stvar su IPA-e. Vi znate da Agencija za strukovno obrazovanje ima IPA-u za jačanje kapaciteta. Vi znate da AO je dobilo IPA-u za jačanje kapaciteta. Pa neće nam se dozvoliti dvije IPA-e istog posla. Mi de facto ćemo izgubiti vjerojatno jedan projekt. To ćemo još vidjeti kako će biti. Ujedinit će se ta dva IPA projekta. Dobro. Vidjet ćemo. To ćemo vidjeti. Ja se iskreno nadam da hoće, da ne bi izgubili te novce. Da ne bi izgubili te novce i da se jednako tako neće smanjivati jedinica za provedbu projekata, jer ako se smanjuju to znači gubitak radnih mjesta. Tako da to stvarno. Treća stvar su baze podataka. Ovdje su ih isto već spomenuli u par navrata. ASSU ima svoju bazu podataka, AO ima, određene baze vjerojatno ima ministarstvo. Ja sam imao tu čast da gledam te baze podataka i bit će velikih problema s njima jer su u ovom trenutku jako nekompatibilne, a jako puno novaca se za njih potrošilo, što iz državnog proračuna, što iz EU projekata. Nemojmo da gubi se godina ili dvije godine kako bi se baze podataka spojile, jer će od toga patiti i tržište rada i oni koji se zapravo trebaju obrazovati. Zaključno, zapravo da ne dužim previše, jer ovo smatram zaista lošim prijedlogom. Jer opet ću ponoviti nema pravilne vertikalne cjeloživotnog učenja, a ovaj način zabetonirat će, ponovit ću zabetonirat jako loš sustav u kojem obrazovanje odraslih ide po strukovno obrazovanje i po kojem strukovno obrazovanje se gleda na krivi način samo kao srednjoškolsko obrazovanje. Ovo će produbiti probleme koji će zapravo biti skupa greška, jer će netko morati platiti na kraju i financijski i svime da se ti problemi riješe. Dakle, od ovog zakona nema očito nikakve zapravo društvene korisnosti, u ovom trenutku ja vam de facto vas molim da razmislite da do drugog čitanja ga drastično promijenite ili da se krene od početka i počne slagati pravilan sustav cjeloživotnog učenja od dna do vrha. Evo ga, toliko o tome. Hvala puno. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. U 11 i 39 isteklo je vrijeme za prijavu rasprave u trajanju od 10 minuta. Gospodin zastupnik Šimo Đurđević. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine državni tajniče. Pa mislio sam, pripremio sam se za ovo izlaganje i misleći odustati ili ga skratiti maksimalno, ali kad sam uvidio ove rasprave prije mene, kolegice i kolege što su izrekle poglavito u onom dijelu dvorane, evo uzet ću i ja sebi za pravo dati obol ovoj raspravi. Mislio sam da ćemo se u svezi ovoga usuglasiti i do drugog čitanja dati svoje konstruktivne prijedloge, pa onda u drugom čitanju popraviti ono što se da popraviti, ali vidim da rasprava i u ime klubova i pojedinačno kreće u jednom drugom pravcu da ovo nije dobar prijedlog. U Republici Hrvatskoj djeluju dvije samostalne agencije kojima je osnivač Republika Hrvatska čija je djelatnost usmjerena na praćenje, unapređivanje, razvoj, vrednovanje obrazovanja u području srednjoškolskog strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih. Ovim zakonskim prijedlogom osniva se nova agencija s ciljem objedinjavanja djelatnosti u području strukovnog obrazovanja, obrazovanja odraslih, te se uređuje njezin status, djelatnost i okvir za ustrojstvo. Nova agencija nosit će naziv Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, te će se obavljati djelatnosti s naglaskom na cijelo životno učenje kojem je cilj unapređenje znanja, vještina, kompetencija za osobne, društvene i profesionalne potrebe. Ovim Zakonskim prijedlogom Agencija za obrazovanje odraslih i Agencija za strukovno obrazovanje objedinjuje se u novu Agenciju za strukovno obrazovane i obrazovanje odraslih te prestaju postojati kao samostalne pravne osobe. A Agencija za strukovno obrazovanje odraslih kao pravni slijednik sve poslove, otpremu, pismohranu, i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, financijska sredstva te prava i obaveza radnika navedenih agencija. Donošenjem ovog Zakona Agencija za obrazovanje odraslih i Agencija za strukovno obrazovanje pripojit će se novoj Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih te prestati postojati kao samostalne pravne osobe. Za provedbu ovog Zakona nisu potrebita dodatna sredstva u ovoj 2009. godini, ali iz materijala možemo uviditi da u 2010. godini osnivanjem jedne Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih bi se uštedilo u državnom proračunu oko 430 tisuća kuna. Zbog svega navedenog podržavam prijedlog Zakona o agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih u i dakako očekujem do drugog čitanja konstruktivne prijedloge svih nas i odbora i pojedinaca da ovaj Zakon uredimo onakav kakav bi bio najbolji za učenike i onima kojima kojima su znanje i vještina apsolutno potrebiti na ovom surovom Europskom tržištu rada. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Gospođa zastupnica Marija Lugarić. poštovani gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče. Osjećala sam potrebu kako ova rasprava ide malo kraju, reći neke stvari jer mi se čini da smo došli nadam se nehotice u jednu lažnu dilemu gdje raspravljamo o formi, a zapravo rasprava pokazuje da dilemu koju moramo razriješiti u području sadržaja poslova koje rade i jedna i druga agencija. Gospodine državni tajniče u jednoj od svojih intervencija govorili ste o uspjesima Agencije za strukovno obrazovanje i o njezinom ugledu koje uživa kod korisnika sustava i cijeloj toj priči, ja naprosto tome nemam što dodati i to je točno i Agencija za strukovno obrazovanje u tom smislu ima, unatoč svojim malim problemima, ajmo to nazvati dječjim bolestima, ima i svoju prepoznatljivost i stručnu afirmaciju i taj dio nije problematičan. taj dio nije problematičan. Ono što nama je problem je priča obrazovanja odraslih, odnosno cjeloživotno učenje. Rekli su kolege da im se čini da ovaj dio obrazovanja odraslih koji se mora u smislu planiranja struke voditi u Agenciji za obrazovanje odraslih po novom u nekoj novoj agenciji se ovim zakonom utapa u strukovno obrazovanje, ona se doslovce ne da se utapa, ona će se tamo doslovce u potpunosti utopiti. I čini mi se da je kolega Mondekar u pravu kada kaže da strukovno obrazovanje se zapravo odvija na dva fronta. Jedan je dio koji se odvija kroz formalni srednjoškolski sustav, a drugi dio je koji je također formalno obrazovanje, van formalnog obrazovnog sustava i to je ono što čini Pučko otvoreno učilište u smislu stjecanja strukovnih kvalifikacija, i to jest strukovno obrazovanje, koje se odvija na dva različita područja. Ako to želimo i to su razlozi za objedinjavanjem ovih dviju Agencija, onda se ta nova Agencija može zvati Agencija za strukovno obrazovanje. Onaj dio koji nama nedostaje, koji nemamo razvijen i vi ste gospodine državni tajniče u pravu kada govorite o tim problemima koji imamo u tom cjeloživotnom učenju i u razlici između postojećeg i poželjnog stanja. Ali mi do poželjnog stanja nećemo doći tako da kažemo ovo nam treba, to nemamo, i za to imamo slabe kapacitete pa ćemo privremeno obustaviti rad na tome dijelu. Dakle, ako smo donekle uredili sustav u obrazovanju odraslih koji se odnosi na stjecanje strukovne kvalifikacije i koje jest strukovno obrazovanje ono se može obavljati u Agenciji za strukovno obrazovanje, no međutim, sve ono što nije strukovno obrazovanje, ono inicijalno što je usavršavanje u poslu, ono što je u smislu doškolovanja ne nove kvalifikacije nego naprosto poboljšanje kvalitete i nekih dodatnih kompetencija koje ljudi u već postojećim strukama, sve ono što bi se dali podvesti pod informalno obrazovanje koje mora imati jednu nužnu ali vrlo malu regulativu u smislu akreditacije, to je nešto što ne spada u strukovno obrazovanje i to je nešto što ne spada u ovu agenciju, to je posebno drugi posao. I sve ono što govorimo, zapravo protivljujući se spajanju ovih dviju agencija ne ide suprotno agenciji za strukovno obrazovanje nego afirmiranju koncepta cjelo životnog učenja koji barem nominalno sada postojao kroz Agenciju za obrazovanje odraslih sada de facto prestaje postojati. I to jest problem ovog Zakona, nije on toliko problem forme, koliko je on problem sadržaja koji nam je kako vrijeme će odlaziti će biti sve potrebniji, sve nužniji zbog svih argumenata koje smo ovdje u raspravi čuli vezanih i uz tržište rada i zapošljivost naših građana. A mi smo to stavili pod tepih i rekli to ćemo u drugo vrijeme raspravljati i to jest koncepcijski problem ovog Zakona. Da s ovim Zakonom u paketu dođe nešto što bi se zvala Strategija cjelo životnog učenja ili razvoj sustava akreditacije nešto nešto što bi pokazalo da u Vladi i Ministarstvu postoji a) volje, b) razumijevanja za to onda bi ovo možda moglo biti prihvatljivo. Ali samo možda. U situaciji kada dva sustava ne stapamo jedan uz drugi, nego ovaj mali koji nije funkcionirao, a to znate bolje od mene u ovom formalnom smislu Agencije za obrazovanje odraslih doslovce utapamo u strukovnom obrazovanju, ovo naprosto nije dobro jer ćemo najveći dio onoga što nam je nužno zapravo će nestati. I u tom smislu argumentaciju koju ste rekli oko broja ljudi koja može biti razumna sa stajališta racionalizacije broja ljudi u državnoj upravi i zaposlenja. Ako imamo ljude u Agenciji za obrazovanje odraslih koji nisu funkcionirali a sada ćemo im dodijeliti teže poslove u ovom odjelu za EU programe oni će promijeniti nominalno radno mjesto, zadovoljit ćemo brojeve koji se od nas traže ali ti ljudi neće znati raditi posao. Jer ćemo zadovoljiti po broju zaposlenika bez novog zapošljavanja. Dakle, da negdje i za ključim, nije problem u strukovnom obrazovanju moramo negdje vrlo jasno znati da se ona odvija u dva područja, u području formalnog … sustava i ovom andragoškom području a da s druge strane područje cjelo životnog učenja kod nas u zakonu i odlukama Vlade krivo reduciramo na obrazovanje odraslih, ne možemo reći to ne postoji idemo ga još dodatno lupiti po glavi i ne dozvoliti mu da se razvija nego treba donijeti posebne dokumente ili propise odnosno treba raditi na tome da ona ograničenja koja sada postoje u cijelo životnom učenju naprosto radimo na tome da ih prevladamo i da što više naših ljudi uključimo u programe cjeloživotnog učenja. I to je čini mi se najveći problem ovog zakona koji se fokusira na jednu formu, ja jedino u tome mogu naći koliko-toliko opravdanje za donošenje ovog zakona, međutim to naprosto nije dovoljno dobar razlog da bi ovdje u hrvatskom Saboru ovaj zakon i na ovakav način formiran mogli podržati. Usput budi rečeno, nekoliko samo vrlo konkretnih primjedbi oko samih članaka jer se bojim da unatoč ovoj raspravi koja je pokazala ove probleme će se i dalje ustrajati na ovom konceptu. Članak 4. agencija između ostalog radi i vrednovanje u sustavu strukovnog obrazovanja. obrazovanja vrednovanje radi Nacionalni centar koji još kao jedan dokaz da mi nismo točno djelatnosti preklapanja unutar djelatnosti potpuno razriješili. Bilo je ovdje spomenuto, čini mi se kolegica Roksandić je spomenula centre novih tehnologija, to super zvuči, međutim ti centri novih tehnologija nemaju nove tehnologije. One su nove za naš obrazovni sustav jer se nismo radili, ali to su tehnologije koje u gospodarstvu se rade. Nova tehnologija znači nešto posve novo. Dakle, zgodno zvuči ali to naprosto nije, to je trebalo bi naći nekakav drugi izraz. Članak 7. Ustroj tijela agencije. Unutarnji ustroj agencije barem u naznakama mora biti riješen u zakonu ne može se sve prepustiti statutu, mislim da je bila slična primjedba i na podružnice. Upozoravam Agencija za odgoj i obrazovanje već ima podružnice, imat ćemo dakle 2 paralelne agencije sa paralelnim podružnicama. Nisam sigurna koliko je to racionalno. Članak 9. stavak 4, da predsjednik odnosno član Upravnog vijeća ne može biti ako ima pravomoćnu osudu za kazneno djelo koje ga čini nedostojnim obnašanjem dužnosti. Mislim da moja definicija dostojnosti, odnosno nedostojnosti se može razlikovati od vaše ili od nekog trećeg i čini mi se da bi po našem kaznenom zakonu trebalo točno popisati koja su to djela dostojna ili nedostojna predsjednika ili član Upravnog vijeća agencije. Ista stvar članak 11. Uvjeti za ravnatelja agencija i članak 13. za pomoćnike ravnatelja, ne može ostati samo u statutu barem u nekim … /Govornica se ne razumije./… to mora biti riješeno u zakonu kao što smo to imali i u svim drugim zakonima kod ovih nekih formalnih stvari jel inače nam Zakon o ustanovama potpuno dovoljan, ne treba nam poseban zakon kao takav. I članak 21., upozoravam na jednu vrlo lošu praksu iz Ministarstva znanosti, nešto što je pravno dozvoljivo, ali mi se čini da je izvan pravih, dobrih pravnih standarda i dobre pravne prakse. Mi donošenjem jednom stavkom u prijelaznim odredbama ovog zakona mijenjamo 3 druga zakona tj. 2. ako je i moguće naprosto je neuredno i neprecizno, stoga ako se ovim zakonom traži izmjenu neka druga 2 zakona onda treba u paketu uputiti izmjene i tih drugih zakona u proceduru da naprosto imamo trend tih promjena jer kako sam kako sam rekla malo pomalo se gubimo u tome što hoćemo napraviti pa nam se prioriteti mijenjaju nekoliko puta godišnje pa onda zakone donosimo pa ih mijenjamo u drugim zakonima, to više nitko ne može uhvatiti ni za glavu ni za rep kako zapravo naši temeljni zakoni koji reguliraju školstvo zapravo na neki način izgledaju. Evo ja se nadam da ova rasprava možda malo osvještava jedan problem o kojem nismo dovoljno razgovarali. Na neki način može poslužiti i kao dobar argument i ministarstvu i Vladi da zaista problem koji imamo riješimo, a ne da ga rješavamo na način koji će generirati još mnogo novih problema, a to ovaj zakon jest i stoga neće dobiti moju potporu u prvom čitanju, ali uz nadu da sve ovo što sam izrekla ja i kolege dosada u raspravi će ipak biti, ako ništa drugo dobro razmotreno i onda obrazloženo u konačnom prijedlogu zakona. Zahvaljujem.

imamo problema sa državnim proračunom i imat ćemo problem sa državnim proračunom, odnosno morat ćemo svaku kunu barem 2, 3 puta okrenuti prije nego odlučimo kamo ćemo je investirati, koji je cilj zakona? Mi ovdje imamo ocjenu stanja, imamo pitanja koja se uređuju, imamo posljedice koje će se postići donošenjem zakona i imamo nekakvu minimalnu uštedu. Posljedice koje će se postići donošenjem ovog zakona kažete spojit će se 2 agencije pa nećemo imati 2 nego ćemo imati jednu i bit će neko smanjivanje troškova potrebnih za vidljivost rada i postojećih kapaciteta i metodologije da bi se ubrzale koristi. To je dakle posljedice koje će biti. Ali ove agencije nisu osnovane da bi šparale. Ove agencije su osnovane da bi podigle razinu kompetencija države jer Agencija za obrazovanje odraslih nema cilj da špara nego njezin jedini cilj je da kvalifikacionu strukturu našeg stanovništva digne za barem jedan stupanj. Što znači da oni koji nemaju završenu osnovnu školu, da završe osnovnu školu. Oni koji imaju završenu školu, a nemaju nikakvo zanimanje da im omogući dobivanje zanimanja. Oni koji imaju nekakvo zanimanje da ih gurne da idu dalje u obrazovanju. To je zadatak Agencije za obrazovanje odraslih. Naravno da ona to neće činiti nego mora verificirati programe, odnosno poticati da se programi verificiraju i pronalaziti one koji će te programe izvoditi. Što znači, ne da treba na njoj šparati nego u nju treba investirati jer svaka njezina kuna koju će ona investirati obrazovanju odraslih u budućnosti će se višestruko vratiti Republici Hrvatskoj i građanima Republike Hrvatske. Ulaganje u obrazovanje je svojevrsna štednja, svojevrsno životno osiguranje nacije, budući da se to naknadno vraća kada se završi proces obrazovanja ljudi stječu veću izglednost da se zaposle, a kada se zaposle sa višom razinom znanja i sposobnosti ili kompetencija onda je vjerojatno da će ostvarivati i veći dohodak, odnosno da će više zarađivati za sebe, svoju obitelj ali naravno i za društvo. Dakle, ako idemo na ovakvu mjeru onda bi ja volio do drugog čitanja da imamo i cilj ili takvu posljedicu gdje ćemo reći gledajte u 2 ili 3 godine, 2 godine koliko nam radi Agencija za obrazovanje odraslih smo napravili to, to, to i to. Toliko programa, toliko ljudi smo prošli, toliko je institucija bilo uključeno, sada ćemo to spojiti sa Agencijom za strukovno obrazovanje pri čemu dijelim dileme ko i moje kolege da li je to prirodno spajati i da li je prirodno spojiti nešto što se bavi i obrazovanjem neodraslih, dakle i djece. Jer strukovno obrazovanje ide od završene osnovne škole, a odrasli po ovom mislim da se smatraju osobe starije od 15 ili 16, 15 godina. Dakle, ovdje idemo i korak natrag što se tiče dobi. I da vidimo koji će biti rezultat odnosno koja će biti posljedica toga što smo ovdje spojili. Koji je naš cilj? Da li je cilj da za godinu dana imamo udvostručimo količinu verificiranih programa za obrazovanje odraslih. Da li je naš cilj da za godinu dana udvostručimo mjesta gdje će se nuditi mogućnost obrazovanja odraslih? Da li je naš cilj, ovo predlažem da izbrišete ovu zadnju stavku i da ćete ušparati 430 tisuća kuna, ja predlažem da stavite, da ćete za sljedeću godinu tražiti dodatnih 5 milijuna kuna za obrazovanje odraslih, jer ćemo na takav način potaknuti ljudi da se idu obrazovati. Jer u ovoj recesiji, građani neće imati novac da sami plaćaju edukativne programe. Smanjene su stavke i u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje gdje se preklapaju pučka otvorena učilišta, agencije i zavod na obrazovanju za poznatog poslodavca. Dakle, i tamo se smanjio broj onih koji se obrazuje. I nama je nema bolje investicije nego da sljedeće godine uložimo u obrazovanje odraslih i da oni kojima visi radno mjesto ili koji su ostali bez svog radnom mjesta, pa se nalaze, idu na Zavod za zapošljavanje, da ih držimo u radnoj temperaturi, naprosto da im damo novo znanje ili novu kompetenciju s kojom će povećati svoju izglednost da se zaposle. Ako ih bacimo na Zavod za zapošljavanje, damo im malu naknadu s kojom će oni jedva preživljavati, pa nije za očekivati da će oni ići u neki program za obrazovanje odraslih da bi se prekvalificirali ili stekli neko novo znanje. Prema tome, mi ovdje trebamo reći ne da treba ušparati na ovome, treba ušparati na nekim stavkama, ja ću vam reći na kojima. Nego trebate osigurati 10 puta više novca sljedeće godine za za obrazovanje odraslih. Isto kao što treba osigurati i više novaca za obrazovanje strukovno obrazovanje u srednjim školama, jer moramo opremiti naše strukovne srednje škole sa novim uređajima, novim aparatima, jer ne mogu se obrazovati na onome što je bilo prije 20 godina. Struke su se od prije 20 godina do danas značajno promijenile. Ne može operator na računalu ili elektrotehničar raditi na žicama od prije 20 godina. Danas se sasvim drugačije radi. Ne može automehaničar pohađati nastavu u strukovnoj školi na nečemu, na radionici od prije 30 godina ili 20 godina. Dakle, mi moramo ovdje osigurati novac i u sljedećem proračunu da se poveća ova stavka, jer je to investicija u budućnost Mi imamo problem sa brojem visokoobrazovanih. Posebni problem imamo sa brojem visoko obrazovanih u strukturi radno aktivnog stanovništva. Ali to oni koji stvaraju novu dodatnu vrijednost. Ali mi imamo ogromni problem i u strukturi nezaposlenih. Više od polovice nezaposlenih nema završenu osnovnu školu ili nema nikakvog zanimanja. I ako želimo njih ili ako računamo na njih da ih vratimo ponovno u radni odnos ili da dobiju priliku za rad, onda im moramo pružiti priliku da steknu nova znanja na tome. Dakle, molio bih do drugog čitanja ako možete, odrediti si i taj cilj što će biti efekt te agencije. Ne samo da će ušparati na papiru i na oglasima u Narodnim novinama, nego što će biti efekt njihovog rada. Mi moramo si postaviti cilj inače što želimo u obrazovanju? Koliko želimo povećati prosječnu obrazovanost nacije, koliko želimo da se promijeni cijela priča u obrazovanju? Sada kod ušteda, mogli ste možda i neke druge uštede napraviti, jer primjerice za usluge promidžbe i informiranje ove dvije agencije će do kraja godine potrošiti 109 tisuća kuna. Pa za materijali i ostale materijalne troškove, to ste rekli. Ali za zakupnine i najamnine, će ove dvije agencije do kraja godine potrošiti milijun kuna. Milijun kuna i to najam prostora i dvorana za seminare i treninge ravnatelja i za naknade za zakup poslovnog prostora i najam dvorana za natjecanje. Dakle, moglo se na tome uštedjeti i onda se moglo to investirati u programe. Iskustvo zapadno europskih zemalja je da 30,30,30 bude dakle 30% daje školarine država, 30% lokalna samouprava, a 30% investira pojedinac koji se želi steći novu kvalifikaciju. Ja ću vam reći iskustvo grada iz kojeg ja dolazim. Mi smo prvi krenuli u projekt obrazovanja odraslih. Do sada je kroz taj projekt prošlo tisuću i osoba. To je jedna četvrtina ukupnog broja ljudi koji završava osnovnu školu u Hrvatskoj. U jednoj Koprivnici koja ima 33 tisuće stanovnika. Velika većina njih koja je završila osnovnu školu kao odrasli nastavili su neki od programa, da bi stekli nekakvo prvo zanimanje. Oni koji su nastavili tako se dalje obrazovati da bi stekli neko od zanimanja, velika većina njih je dobila priliku za posao. Naše Pučko otvoreno učilište u ovom trenutku ima 42 verificirana programa i kroz ta 42 verificirana programa godišnje prođe više od 400 odraslih da bi steklo neko novo znanje neku kvalifikaciju ili da bi se prekvalificiralo. 90% njih nakon što završi taj obrazovni program, dobije priliku za posao. Prema tome, iz osobnog iskustva grada kojim upravljam vam govorim da je to doista najbolja investicija. I onda se treba imati svrha i cilj, moramo imati cilj što će biti konačni rezultat. Ne ušteda od 400 tisuća kuna. A priča o strukovnom obrazovanju srednjoškolaca, dakle o redovnom strukovnom obrazovanju je nešto sasvim drugo i mislim da nije sretno spajanje ovo koje se čini. Hvala. Jedan ispravak, gospodin zastupnik Antun Mance. **Mance, Anton (HDZ)** Pa evo slušajući uvažene kolege sa desne strane, stječem dojam da nas nekoliko tko je radio u tim programima ima nekako iskustvo 20 i više godina i koji poznaje sistem obrazovanja odraslih već možda 30 i više godina od onih povijesnih momenata, jer je s tim najprije počela željeznica jer nije imala svojim škola, pa evo ispada da nam je to možda mana. Jer tu se teorije teorije iznose o tome kako to se ne smije spajati. Pa je sada kolega Mršić na kraju rekao da se to ne smije spajati. Niste u pravu kolega apsolutno što se struke tiče. Niste u pravu ni što se štednje tiče. Štednju je moguće postići da provedete pravu profesionalnu orijentaciju da ne bude tisuće i tisuće ljudi. Onaj koji završi strukovnu školu, neka ima cjeloživotno obrazovanje, dalje neka se usavršava i neka uči u toj struci, a onaj koji nema u tome je problem. I zato to mora biti spojeno. To je moje mišljenje i mišljenje vjerojatno nas koji smo radili taj posao, da se treba spojiti i da treba povezati srednjoškolsko obrazovanje i obrazovanje odraslih, da bi upravo rješavali ovo što ste vi naveli i da se to odvija u školskim centrima. Nisam baš sklon ovi učilištima, nego školama, jer one imaju i teoretske i praktične uvjete da se to provede kako treba. Hvala puno. Kolega zastupniče, ja vas svakako pozivam da kao visoko obrazovana osoba pokušate ući u sustav obrazovanja odraslih kad jedanput ovaj zakon donesemo. ovog zakona, stvaranja ove mega agencije mi smo upravo sada u klubu razgovarali u području obrazovanje ovo je zaista protuprirodni blud. Spajate nespojivo i zatvorit ćete vrata mnogima koji će se htjeti obrazovati kasnije kada recimo čak završe fakultet, njima vrata se zatvaraju. Štedite tamo gdje ne smijete štedjeti. Usred krize europske zemlje daju više u znanost i obrazovanje pobogu dragom. I na kraju, od obrazovanja kao "alata" za napredak države vi stvarate ovu agenciju koja će biti kamen spoticanja i problem koji će se u budućnosti morati ponovno rješavati. Ovo je velika greška što radite, skupa greška i zato klub SDP-a ovaj zakon ne podržava. Hvala puno. Hvala lijepa. Ja ne znam da li se što priprema kad se ovako žustro govori na ovu temu. Ja ću podsjetiti da smo mi donijeli dosta zakona u vrlo visokom suglasju gotovo jednoglasno. Pa ću vas prvo podsjetiti, dakle pritom mislim na sve zastupnike u Visokom domu. Prvo ću vas podsjetiti na Zakon o nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja kada zapravo samo pet zastupnika je bilo suzdržano. Dopustite, moja ocjena je bila da bi oni bili za da nisu bili blizu predsjednički izbori itd. Dakle, svi prijedlozi koje ste imali, koji idu ka poboljšanju teksta, ka poboljšanju teksta, ka poboljšanju rješenja mi smo ih tada prihvatili i donijeli takav zakon. I to možete posvjedočiti. Jednako tako kada smo donosili Zakon o strukovnom obrazovanju dosta prijedloga, sjajnih prijedloga i amandmana, usuglasili se oko svega i isto tako vrlo visokim brojem glasova koji su tada bili nazočni donijeli taj zakon. Svi zakoni o kojima sam ja govorio u ime predlagatelja dakle nastojali smo da budu u redovitoj proceduri i rekli da su maksimalno otvoreni za sva rješenja i jednako tako smo i sada. I kada budemo poštovani zastupniče Mršić pripremali drugo čitanje pa naravno ne samo da ćemo pročitati fonograme sa ove sjednice nego ćemo i s nekim od vas koji budu htjeli i porazgovarati o drugačijim rješenjima i pripremiti drugo čitanje. Prema tome, ne vidim nekakvog razloga poštovani zastupniče Mondekar da ovako nastupamo. Naravno da vi to možete i nitko vam to ne može priječiti, ne pada mi na pamet da na takav način govorim ali bih molio kada spominjemo neke činjenice da budemo i točni pa kad kažete o Agenciji za obrazovanje odraslih vi kažete promijenila je pet ravnatelja. Nije, tri. A vi ste tako kategorički rekli pet. To nije točno. Nadalje, dopustite kada govorimo o svim ovim programima vi kažete da ćemo ih dovesti u pitanje, da ćemo ih dokinuti, da toga svega skupa više neće biti pa to nije točno. to nije točno. Mi možemo razgovarati o nečemu i mislim da su u srž pogodili u tom dijelu, ne govorim sada o ostalim dijelovima, zastupnik Kunst i zastupnik Mršić pa dopustite da se referiram samo na taj dio. Kada govorimo o vezi sa gospodarstvom i zapravo to je vrlo bitno za gospodarstvo onda mi priželjkujemo veći angažman i gospodarstvenika i lokalnih zajednica o kojima ste posebno gospodine Mršiću vi govorili. Dakle, mi u zakonu ne zaboravite obrazovanje odraslih jesmo rekli tripartitno financiranje kao što je to u drugim zemljama što ste također spomenuli, i ta mogućnost je otvorena. Znamo nažalost malo sjajnih primjera gdje se to i dešava, gdje gradonačelnik u želji da osnaži gospodarstvo što mu je i zadaća, prava zadaća pozove gospodarstvenike i pita ih koje vi to programe, koja vi to zanimanja trebate kojih na Zavodu za zapošljavanje nema i ne može ni biti jer takvi ne postoje u formalnom obrazovanju da pokušamo ići sa tim programima i da imate kadrove koji su vam potrebni. nikoga, u jednome gradu gdje smo nazočili podjeli njihovih potvrda da su završili da su završili jedan program crtači u AutoCAD-u jer je to trebalo gospodarstvu a toga u formalnome dijelu nema. I oni su svi dobili ugovore o radu kao što ste vi spomenuli. Dakle, to je sjajan primjer. Tko je financirao? Financirao je grad i Zavod za zapošljavanje. Nažalost, gospodarstvo ne. A kad govorimo o tripartitnom financiranju onda bi trebalo biti država, da li će to biti zavod za zapošljavanje, da li će to biti agencija sasvim svejedno ali s pozicija države. Ne bi bilo loše da i lokalna zajednica na taj način potiče svoje gospodarstvo i naravno bilo bi dobro da bude poslodavac koji je zainteresiran za podizanje kompetencija svojih zaposlenih a ne da bude sam korisnik. Dakle, tako da sam korisnik ne mora dati jer je njegov poslodavac direktno zainteresiran da produktivnost bude veća. Dakle, to je ono što mi iščekujemo. Prema tome, ove rasprave doista su dragocjene, doista su sjajne jer mi time zapravo šaljemo jednu poruku i našim gospodarstvenicima da od njih očekujemo da se tako postave i da u suradnji sa lokalnom zajednicom pa i sa državom, da dođu do onoga čega u ovome čega u ovome trenutku nemaju. Tek kad to postignemo onda ćemo moći govoriti o napretku, onda ćemo moći govoriti o tome da vrlo konkretno potičemo gospodarstvo da bude jače. Dakle, uvjeren sam da će to tako i biti. Kada govorite poštovani gospodine gradonačelniče Koprivnice, kada govorite u žargonu rečeno opismenjavanju. Ja ću vas ispraviti. Nije jedna četvrtina kod vas nego je jedna šestina, ta brojka je na razini države ipak veća. Dakle, sjajno, izvrsno. Svi oni koji završili svoje osnovno obrazovanje otvorena je mogućnost, država sve plaća a vi ne morate ništa. Takav je projekt do 2013. godine. godine. Ali vam hvala puno na tome što vi detektirate koji su to i što ih animirate i dovedete ih u sustav, jer znate teško je sa 40 godina doći u klupu i završavati peti razred. I stoga je takav angažman vas u lokalnim sredinama doista dragocjen. To je ono što mi očekujemo i naravno da onda kad završi to da stječe uvjete da dođe i do jednoga, do osposobljavanja za jednostavno zanimanje pa će rukovati nekakvim građevinskim strojem kao što sam maloprije spomenuo imati svoj kruh, dakle imati svoju neku kvalifikaciju koja se upisuje u knjižnicu.Dakle, to je ono što iščekujemo. Ja sam uvjeren da ćemo temeljem ovih rasprava, a jednako tako ću vas sve zamoliti koje budemo kontaktirali da u pripremi drugoga čitanja ovo sve uzmemo u obzir, da pokušamo posložiti na najbolji mogući način i da imamo valjana rješenja. Hvala vam svima najljepša.